Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, програмата за днешния ден от пленарната седмица предвижда: 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител, във връзка с подадена оставка от народния представител Петър Курумбашев. Избор на председател на Сметната палата на Република България. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона

имам предложение по ал. 3 и то е свързано с извикване и дебат

Както Вас не мога да Ви убедя да влезете в залата, така и тях не мога да ги убедя да имат подобаващо парламентарно поведение.

Само да Ви кажа, уважаеми колеги, ако за Вас разпределянето на 20 милиона е нещо смешно и маловажно, 20 милиона на българските данъкоплатци, уважаеми колеги от „Атака”, защото виждам, че Вие сте активни,

залата министъра на младежта и спорта да даде повече разяснение на българските парламентаристи, на представителите на българския народ – какви са били критериите за разпределянето на 20-те милиона от българския данъкоплатец. Искам да подчертая нещо много важно.

Седнете си, Ви казах! Уважаеми народни представители, господин Андонов има предвид изслушване на министъра на младежта и спорта. Това извикване да се тълкува като изслушване на госпожа Мариана Георгиева на тема „Критерии за разпределяне на средствата по Програма „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях”. Това е предложението по ал. 3, което беше мотивирано в известна степен. Има ли противно предложение? Господин Монов, заповядайте за противно предложение.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 Правя противно предложение на това на колегата Андонов, защото на редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта по така наречения „блицконтрол” на министъра точно господин Андонов зададе този въпрос и точно и ясно му беше отговорено. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Монов, моля Ви, защо сте против това да влезе в дневния ред? ХРИСТО МОНОВ: Защото вече Народното събрание се е занимавало с този въпрос и всеки може да прочете стенограмата на

господин председател, уважаеми колеги! Много моля на основание чл. 139,

Благодаря Ви, господин Ерменков. Налагам забележка на народния представител Георги Андонов.

За жалост поведението на народните представители не бих казала, че помага много да увеличим вече 8-процентното доверие на населението в нас. Не смятам, че това е коректният начин, по който трябва да се реагира, когато народен представител застане на трибуната, за да предложи изслушване на министър. Изслушване, което ще даде яснота не само на нас, народните представители, а и на избирателите, които са ни изпратили тук по какъв начин, на базата на какви критерии, на базата на какъв анализ, на нуждите, на очакваните ползи, на очакваната устойчивост на тези проекти, ще бъдат разпределени 20 млн. лв. Тази сума никак не е маловажна. Тя съставлява 4% от една по-голяма сума от 500 милиона, за която също не получихме отговор на тези въпроси. Уважаеми дами и господа, призовавам Ви към повече разум и отговорност пред нашите избиратели, защото съм убедена, че и те искат да разберат сложните алгоритми и неразбираемите словесни еквилибристики, които до този момент бяха представени от страна на правителството. Нямаме ясни и конкретни въпроси. Призовавам Ви към безпристрастност и към разум. Моля, прегласуване. Благодаря Ви.

от Милена Дамянова и група народни представители да се проведе изслушване на министъра на образованието и науката госпожа Анелия Клисарова относно въвеждане на комбинираната форма на обучение.

Аз ще Ви припомня, че в началото на месец септември 2013 г. и Комисията по образованието, и пленарната зала, изработи и въведе тази форма на обучение в изключително успешен порядък с ясното убеждение и съзнание децата със специални образователни потребности да получат възможност за по-добър и по-гъвкав достъп до образованието за учебната 2013 г. въведохме задължение на министъра на образованието и науката да разработи подзаконовите актове в срок от два месеца месеца с цел наистина тази форма да влезе в сила от втория учебен срок. Колеги, вторият учебен срок вече приключва, учебната година е към края си, подзаконовите актове за въвеждане на комбинираната форма на обучение все още не са разработени. Тоест, тази форма не действа. Всички хвалби за това как, колеги в ляво, сте разширили достъпа до образование на децата със специални образователни потребности всъщност се оказват една лъжа, защото тази форма на обучение не действа за учебната 2013-2014 г. Затова ние сме направили предложение министърът на образованието и науката

Явно, че мотиви се ползват от по-близкото и далечно минало, но това обсъждаме. Заповядайте! ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, въвеждането на комбинираната форма на обучение сме подкрепили и ние, и аз персонално. Само че си мисля, че когато Народното събрание насрочва изслушване на министър в тази зала, следва да бъдат изслушвани политици, сериозни решения, които имат сериозно национално звучене или такива, които са свързани с действия, които предизвикват много сериозен обществен интерес. По логиката на комбинираната форма на обучение следващия път Вие може да поискате изслушване на база анализ кой се възползва от индивидуалните Ви самостоятелни форми на обучение. Казвам това, защото въпросът е експертен, защото не смятам, че Народното събрание следва да се занимава в пленарния си състав с този проблем, а доколкото той е важен, Комисията по образование редовно провежда блицконтрол и мисля, че колегите свободно могат да поставят този въпрос и там да проведем тази нужна експертна дискусия, която няма как да бъде проведена в тази зала. да оставите възможността комисията да разсъждава на тази тема и да изслуша министъра, а ние да пристъпим към дневния ред на днешното заседание.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз недоумявам, след като Народното събрание с наше решение – със Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, определи срокове на изпълнителната власт, в частност на Министерството на образованието и науката, да приеме подзаконовите нормативни актове, защо сега министърът на образованието трябва да бъде скрит от нас? Точно от нас, които сме го задължили да подготви подзаконовата нормативна база?! Говорите за това, че в комисията имаме възможности – да, вярно. Точно в блицконтрола лично аз поставих въпроса защо се бавят и не са готови подзаконовите нормативни актове и не получихме никакъв отговор на въпроса. Уважаеми колеги народни представители, колко струва Народното събрание, след като едно министерство и един министър не изпълняват решенията?! Процедура по прегласуване. Благодаря Ви, госпожо Маринова. Това беше процедура по прегласуване. Ако обичате, прегласуване.

Моля за тишина, имайте търпение! Заповядайте, уважаема госпожо Захариева. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 49, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение като първа точка от дневния ред в днешната програма на Народното събрание

да намери своето място в програмата на Народното събрание поради законодателната ниша в тази област. Няма да повтарям, че сме една от малкото страни, които все още нямат законотворчество в тази посока. Няма да повтарям, че този законопроект въпреки срока, в който е вкаран, още не е разгледан в две от комисиите, а в другите две, на които е разпределен, е приет с консенсус. Следователно това е едно от малките неща от

То означава да мислиш, да чувстваш, да действаш, раздавайки се и служейки на другите. Всички ние в тази зала ежедневно декларираме нашата готовност да правим нещо полезно за хората. Ако тези декларации, които правим, са и наша мисъл и наистина сме готови да покажем на хората, че работим в полза на обществото и гражданската инициативност,

Противно предложение има ли? Няма. Гласуваме направеното предложение.

Искам да припомня на госпожа Мая Манолова, че когато се отчиташе за работата на гражданските организации на парламентарната комисия, тя обеща, че когато ГЕРБ отново внесе Закона за доброволчеството, ще го подкрепи.

Аз Ви подсещам другата седмица да направите предложение по ал. 3, което ще се обсъди от пленарната зала и ако се приеме, ще влезе в дневния ред. БОРИС ЦВЕТКОВ: Да, и последно. Както аз подкрепям Вашите усилия да решите проблема с бедствията в Северозападна България, така моля всички колеги...

Колегата преди мен взе процедура по начина на водене, като Ви предложи да включите във Вашата програма, а не по ал. 3, тъй като, доколкото си спомням, той все още е член на Вашата парламентарна група и обикновено идеите на мнозинството се представят в пленарната зала чрез проекта за дневен ред, който председателят подписва и предлага. Така че неговата процедура по начина на водене бе абсолютно коректна, но считам, че е некоректно Вашето отношение – да го прекъсвате, да го репликирате по начин, по който е недопустимо. (Ръкопляскания

относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносители – Милена Дамянова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Светлин Танчев и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Емил Радев и група народни представители. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране. Вносители – Димитър Главчев и Красимир Велчев. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика. Вносители – Димитър Главчев и Красимир Велчев. Законопроект за допълнение на Закона за защитените територии. Вносители – Цецка Цачева и група народни представители. Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Проект на решение за избор на председател на Сметната палата на Република България. Вносители – Петър Кънев и група народни представители. Законопроект за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите. Вносител – Йордан Цонев.

Прекратява пълномощията на Петър Атанасов Курумбашев като народен представител от 24. многомандатен изборен район – София.” Режим на гласуване.

Господин председател, бих желал да направя процедура за допускане в залата на госпожа Лидия Руменова – кандидат за председател на Сметната палата. Противно предложение? Няма. Режим на гласуване за допускане в залата на госпожа Лидия Руменова.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, всички сте получили на електронната си поща биографията на госпожа Руменова, но аз, като един от вносителите, ще Ви запозная накратко с нейния професионален и квалификационен ценз. Госпожа Лидия Петкова Руменова е завършила право в Софийския университет „Климент Охридски”. Има допълнителни квалификации по право на Европейския съюз в Университет „Нанси-2”, Франция, Страсбургския университет „Робърт Шуман” и Софийския университет „Климент Охридски”. Госпожа Руменова има богат практически опит в областта на гражданското, трудовото и наказателното право и законодателство, управление и развитие на човешките ресурси, статут на чуждестранни лица, данъци. Богат опит има в разработването на нормативни документи, практически опит в областта на външния одит, усвояване и развитие на чужди инвестиционни проекти и и в областта на комуникациите. Била е ръководител и консултант по европейски проекти за развитие на административните структури и превенция и борба с корупцията. Госпожа Руменова има много богат опит в държавните институции на Република България. Тя е била главен юрисконсулт на Министерството на отбраната, главен юрисконсулт на Министерството на труда и социалните грижи,

от 2005 г. до 2009 г. Била е член на Сметната палата от 2009 г. до 2011 г. Владее английски, френски и руски език. Има сертификати: сертифициран експерт е по оценка и акредитация на здравни заведения, сертифициран за обучение на системи за управление на качеството, безопасни условия на труд, сертификати за обучение на правни действия и процедури пред европейските съдилища. Уважаеми колеги, госпожа Лидия Руменова е нашето предложение за председател на Сметната палата. В хода на работата си в този парламент и като председател на Бюджетната комисия аз и моите колеги сме се убедили в нейните познания в областта на одита, в областта на правото и в в изработването на нормативни документи и всичко, което е нужно за този отговорен пост. Благодаря Уважаеми колеги, това беше представянето на кандидатурата за председател на Сметната палата на Република България, внесена от група народни представители. Сега имате думата за изказвания, съображения, а и въпроси към кандидата за председател на Сметната палата. Заповядайте, госпожо Стоянова.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, след като преди празниците приехме окончателно новия Закон за Сметната палата – мисля, че беше на 15-а дата, на 16-и имахме тържествено заседание, започват и действията по назначаване на нейното ръководство – бързо и тихо, както предвиждахме. По време на обсъждането на Законопроекта за Сметната палата от тази трибуна аз и моите колеги направихме предложения, касаещи избора на членовете на Сметната палата и неговия председател че в закона да бъде включен текст, който да изисква председателят и членовете да се номинират свободно не само от парламентарните групи и депутатите, но и от неправителствени организации, от гилдията на одиторите, тяхното избиране да бъде предшествано от публичното им изслушване, от запознаване не само на Народното събрание, но и на обществените организации и гилдиите с това каква е концепцията им за работа и как те смятат, че ще осъществяват своята дейност като членове на Сметната палата. Това, разбира се, Вие не приехте, макар че госпожа Манолова нееднократно е декларирала по медиите и от тази трибуна, че ще имаме прозрачно управление и избор на всички контролни и регулаторни органи, които се избират от Народното събрание. И самата тя в закон направи подобно предложение, което вероятно ще бъде гласувано, но за Сметната палата Вие не пожелахте това. Явно аршините са различни, а защо са различни – това можете да обясните Вие.

декларираха, че независимо от това, че няма законови текстове, ще бъде направено публично изслушване, ще бъде ясно на цялото общество кои са хората, които ще ръководят върховния одитен орган. Днешната точка, днешното проекторешение, днешният избор доказват, че ако няма законови текстове и законови гаранции, всички останали изявления са бош лаф. Това е лош сигнал и за прилагането на други текстове от закона, които Вие не приехте или не променихте, като твърдяхте, че колегията на Сметната палата ще бъде органът, който ще взема правилните решения, без да са необходими законови текстове, които да регулират да регулират и да задължават в рамки техните решения да бъдат по закон. Разбира се с днешния избор, с днешното действие това също е поставено под въпрос. Защо си мисля така? Защото за номинацията на госпожа Руменова се говореше в кулоарите от момента, в който внесохте Проектозакона за Сметната палата, сега в кулоарите се говори, че членовете вече са разпределени на квотен принцип: четири за БСП, трима за ДПС и двама за

Декларацията Ви за публично и прозрачно управление на контролни и регулаторни органи естествено остана само като прах в очите на хората. Комисията на госпожа Манолова за взаимодействие с гражданските организации и гражданското общество, която Вие създадохте, явно е проформа и тя се използва само за разглеждане на подходящи пиар теми, а Сметната палата явно не е от тези подходящи пиар теми. Всичко това, уважаеми колеги, доказва само едно – не ме слушайте какво говоря, а гледайте какво правя. И мисля, че хората го разбират и гледат какво правите! Поради всичките тези причини Вие дори не направихте и малката крачка – госпожа Руменова да направи по една среща с парламентарните групи, да убеди парламентарните групи в своя професионализъм, да разкаже, да каже каква е нейната концепция и да потърси подкрепата на тези парламентарни групи, за да имаме наистина в тази зала едно нормално гласуване и консенсус. Поради всичките тези причини Парламентарната група на ГЕРБ няма да участва в гласуването за председател на Сметната палата. Защо? Защото ние не желаем да унижаваме Вашата номинация за госпожа Руменова, гласувайки против човека Руменова, който вероятно е достоен човек, макар че не можахме да се убедим в изслушване или в разговор с нея на това. Вероятно тя си има и своята професионална реализация. Ние не желаем да постъпим така грозно, както Вие, господа отляво и в центъра, постъпихте при избора на госпожа Златарева за член на Централната избирателна комисия – един доказан професионалист, морален човек, който стана жертва на партийните Ви интриги. Така или иначе Вие ще си гласувате номинацията за шеф на Сметната палата, затова от тази трибуна се обръщам към Вас, госпожо Руменова, и Ви призовавам в следващите си действия като председател на Сметната палата, подчертавам – действия, не искаме Вашите декларации тук, наистина да опровергаете опасенията, които имаме и които изказахме нееднократно в дебата по Закона за Сметната палата, и да не правите партийно номенклатурни назначения, чистки в Сметната палата, в структурите й, да не правите партийно поръчани одити. Надявам се, госпожо Руменова, да организирате дейността на колегията на професионален принцип, по прозрачен начин, така че всички нейни решения да бъдат ясни на цялото общество и на Народното събрание и всеки един да отговаря с името си за това какво решение е взел и по какъв начин е вдигнал своята ръка „за” или „против”. Да осъществявате тази прозрачност, използвайки, разбира се, компютърните технологии. Много се надявам като върховен орган – инструмент на това Народно събрание, ние да можем да Ви контролираме така. Пожелавам си го искрено, госпожо Руменова. Това беше изказване от госпожа Стоянова. Има ли реплики към изказването? Няма реплики. Колеги, има ли други изказвания? Госпожо Стоянова, в момента не Ви отговарям по повод упреците, отправени към мен просто защото нямам такава възможност, а не защото нямам какво да Ви кажа. (Шум и реплики от Изчакайте господин Цонев, дадох му думата за изказване. Заповядайте, господин Цонев, току-що Ви дадох думата. Това не е въпрос на договорки. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не виждам по-прозрачна процедура от изслушването на кандидатите или кандидата за този важен за държавата пост в пленарната зала на Народното събрание. Не виждам по-публично място в държавата от тази трибуна. Не виждам как би могло по друг начин пред лицето на цялата нация и пред всички медии да бъде осъществен такъв контрол върху този избор чрез въпроси, чрез изказвания и евентуално концепция на кандидата. Смятам, че опасенията на колежката Стоянова и на колегите от ГЕРБ са неоснователни. Имал Имал съм честта да присъствам на избора на всички председатели на Сметната палата от създаването й и винаги е била такава процедурата, в това число и когато Вие преизбирахте в съмнително

без никакви изслушвания, защото изслушването трябва да стане тук, в залата. Радвам се, че колежката Стоянова подходи професионално и не се усъмни в професионалните качества на госпожа Руменова. Впрочем използвам сега момента, за да приканя госпожа Руменова да изложи пред Народното събрание своите виждания, своята концепция за това как ще ръководи Сметната палата и как трябва да се развива този върховен одитен орган на страната,

на предишния закон, в качеството си на председател на Сметната палата, по който го и преизбраха, така че ние сме се убедили в нейните качества. Искаме обаче да чуем тук, от трибуната, какви са нейните виждания по-конкретно и нейната концепция за развитието на Сметната палата. Ще припомня още веднъж и ще помоля колегите от ГЕРБ да не злоупотребяват с тематиката „квоти”, защото няма квоти. Ще кажа на госпожа Стоянова, че не е кулоарна клюка, че ще предложим Лидия Руменова за председател, а аз лично го казах на госпожа Стоянова. Казах й кои са двамата кандидати, от които ние избираме, така че това не е кулоарна клюка, нито е тайна, нито е мълва. Аз и моите колеги се държахме прозрачно и отговорно, в това число и с членовете на Бюджетната комисия от Партия ГЕРБ. Смятам, че така е правилно и професионално, а сме виждали такова отношение от госпожа Стоянова, когато беше председател на Бюджетната комисия. комисия. Няма нужда да се говори тук за никакви кулоарни клюки. Става въпрос за неща, които сме обсъждали, и те не могат да бъдат тайна от никого. от никого. Едно изречение само ще кажа, пак ще призова колегите от ГЕРБ да не злоупотребяват с темата партийност при назначаване, партийни поръчки и така нататък, защото достатъчно данни бяха изнесени за предното ръководство, за работата на Сметната палата в състава, в който беше в последните години, и за партийни поръчки, и за одити, които се съгласуват, и така нататък, и така нататък. Не би било добре да продължим дискусията в тази посока, но Ви предупреждавам, че ако искате, няма пречки да я продължим. Няма да спечелите от това, уважаеми колеги от ГЕРБ, няма да спечели Народното събрание, няма да спечели и авторитетът на върховната одитна институция, който сме длъжни да пазим. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова, за реплика, предполагам.

не смятах да Ви правя реплика, но понеже Вие казахте, че сте ме уведомили в кулоарите. Като сте ме уведомили в кулоарите, е точно кулоарна клюка, макар че Вие не сте клюкар. Но фактите показват следното: на дата 15-и, на извънредно заседание тук беше приет окончателно законът и се случи този закон; на дата 16-и имахме тържествено заседание и от 17 април Народното събрание излезе в почивка. Вчера за първи път имахме отново заседание и точно вчера на това заседание официално беше депозирано предложението за госпожа Руменова. Моите уважения, но това е супер бързо, така да се изразя, за да може да поканим госпожа Руменова, да се видим с нея, да разговаряме по човешки, а това, което в момента правим, по правилник не е изслушване. В момента ние дискутираме, най-много да зададем някакви въпроси към госпожа Руменова и това за мен категорично не е достатъчно, за да формираш мнение и да подкрепиш една кандидатура, и то за такъв висок пост. че поне колегите отляво са имали възможност да се срещнат в парламентарната им група с госпожа Руменова, успели са да разговарят с нея и да придобият впечатления за това, че трябва да гласуват „за”, както след малко ще гласуват. ми се обаче, че това беше редно да се случи и с останалите парламентарни групи. Именно за да запазим достойнството на Сметната палата и достойнството на Народното събрание и за да запазим достойнството, господин Цонев, лично на госпожа Руменова, още веднъж казвам, че Парламентарната група на ГЕРБ няма да гласува нито „против”, нито „въздържали се”. Няма да участва в гласуването. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Това беше реплика. Господин Михов, заповядайте за втора реплика. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев, безспорно това е най-важната одитна институция, безспорно би трябвало да бъде най-независимият орган в държавата,

Само да уточните пред Народното събрание на кой точно министър-председател е била съветник и по какви въпроси, тъй като в 2009 г., доколкото не ме лъже паметта, е имало двама министър-председатели. И вече като ръководител на тази безпартийна институция би ли избягала от предишното си амплоа като съветник на този министър-председател, който Вие ще ни

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще започна отзад напред. Господин Михов, тъй като Вие не сте се занимавали с политика вероятно през 2005-2009 г. и не знаете кой е бил министър-председателят на Република България Сергей Станишев се казва министър-председателят. Госпожа Руменова е била съветник на министър-председателя Сергей Станишев. Понеже виждам, че се опитвате да правите политика от това, да Ви кажа – всички ние сме работили за институции, работили сме за партии, затова се казваме политици. Когато сме избирали предишните членове на Сметната палата, те са били членове на ръководните органи на съответните партии, които са били управляващи. Възлюбеният от Вас проф. Димитров беше член на ръководството на НДСВ, когато го избирахме. Преди това, мисля, че господин Николов беше член на ръководството на БСП и така нататък. Няма нищо странно в това, въпреки че, доколкото знам, госпожа Руменова – тя ще каже – е безпартийна. Нека да се върнем към това, което каза госпожа Стоянова, за да отговоря и на нейната реплика. Тази процедура, госпожо Стоянова, по която се движим днес, отговаря на европейските практики. Аз вече казах, че отговаря и на нашата национална практика в България, по която сме избирали, отговаря на всички изисквания и не мисля, че има нещо нещо смущаващо в това. Тук е мястото, където трябва да бъде питан кандидатът, тук е мястото, където трябва да му бъдат задавани въпроси и той да отговаря на всички тези въпроси. Относно информацията, която Ви е била дадена – дали е кулоарна, или не – мисля, че няма смисъл да слизам на това ниво. Изглежда човек трябва да споделя само по интернет, за да бъде официална информацията. Мисля, че ние си разменяме официална информация тук като колеги, и в това няма нищо странно. наистина Ви призовавам да вземете участие и да изберем председателя на Сметната палата. Независимостта на органа е след избора на ръководството. Тогава трябва да му бъде осигурена и законова, и фактическа независимост. Мисля, че това ще се случи. Благодаря. Благодаря Ви, господин Цонев. Беше зададен въпрос от господин Цонев към госпожа Лидия Руменова. Уважаема госпожо Руменова, да отговорите на поставения въпрос от господин Цонев? Ако имате някакви реплики по отношение на всичко, което прозвуча от парламентарната трибуна, само ако желаете,

Има думата госпожа Лидия Руменова, кандидат за председател на Сметната палата на Република България. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! бих искала да благодаря за доверието, което ми се оказа с номинацията ми за председател на Сметната палта. Отчитам голямата отговорност, която поемам, очакванията на Народното събрание, както и на изпълнителната власт, и на цялото общество. По отношение на функциите и ролите, които следва да изпълнява Сметната палата – контрол и външен одит на бюджета, за да бъде повишено доверието на българския данъкоплатец и и да бъде по-сигурен в начина, по който се изразходват публичните средства. Разбира се, имам сериозна концепция и визия как би следвало да изглежда Сметната плата. Искам да подчертая, че структурата и дейността на Сметната палта, както са регламентирани в закона, от компетенция на колегията на Сметната палата, така че председателят не може да определи нито структурата, нито основните насоки на дейност, основите на които са дадени в закона. По отношение на професионалния ми опит мога само да кажа, че имам 35 г. стаж, който е изключително юридически – винаги съм работила само по специалността си. Била съм и член на Сметната палата. В това си качество познавам одитната дейност, организацията и методите на работа, познавам одиторския състав и цялата нормативна база, върху която се извършва одитната дейност. Мое лично Мое лично убеждение е, че колегиалният орган е оптималното решение за осъществяване на независим одит, защото той съдържа в себе си механизми за саморегулация и механизми за противодействие на всякакви външни въздействия. Това мое убеждение е известно на хората, с които съм работила още по времето на по-предишния закон, когато имаше колегия. Това ми мнение остана непроменено през всичките тези години. С това си мнение и с моите познания участвах при финализирането на дейността по Това по отношение на професионализма и личните ми качества. Аз лично съм отворен човек и мога да работя с всички парламентарни групи, стига интересът стига интересът ни да бъде в една посока, тоест да усъвършенстваме начина, по който се извършва контролът на разходите върху обществения ресурс.

своя сигурен анализатор на информация и своя сигурен източник на идеи за усъвършенстване и подобряване на нормативната база. Бих могла да Ви изложа с няколко думи визията си за Сметната Сметната палата има разработена стратегия, има формулирана мисия, визия, има добър административен и материален капацитет и потенциал за развитие, създадена е основа за публичност. Негативните тенденции обаче, които бяха констатирани за последните години от дейността на палатата, основно мога да кажа, на първо място, че преобладаващо капацитетът на Сметната палата е концентриран върху финансовите одити и текущи контроли, които не са одитна дейност. Силно неглижиран е одитът на изпълнение, който е особено важен вид одит за вземане на управленски решения. Освен това бих могла да кажа, че репутацията на Сметната палата се нуждае от много сериозно укрепване, защото в последните месеци, за съжаление, бяха тиражирани твърде нелицеприятни неща за нея. Приемането на новия закон налага непосредствени и конкретни приоритети, с които трябва да започне дейността на Сметната палата. Основното и първото е изграждане и укрепване на колегиалното начало, естествено, и привеждане на дейността и структурата на Сметната палата в съответствие с разпоредбите на закона. Разбира се, приемането на Наръчника на одитната дейност е изключително важна задача, за която говорихме и при обсъждането в Комисията по бюджет и финанси, защото това е основата за обективността на одита и за неговото качество. Ще се нуждаем от доста сериозен анализ на всички ресурси – човешки, а също и финансови, защото по новия закон в одитната дейност на Сметната палата се включиха всички общини, а отпаднаха правомощията по наказване за нарушение по Закона за обществените поръчки. поръчки. Особено важен приоритет ще бъде да бъде прегледана годишната програма на Сметната палата, за да можем да направим всичко възможно да не изоставаме от изпълнението, но същевременно одитите да бъдат изпълнени вече при действието на новия закон. новия закон. Мога да кажа, че основната ми задача ще бъде укрепването на Сметната палата като орган за независим външен одит. Има редица принципи и начини, по които това може да се случи. Втори приоритет, който си поставям, е развитие на тенденцията на публичност, която има и за която има добре изградени основа и база. Особено важен момент за мен е синхронизирането на дейността на Сметната палата с дейността на другите одитни контролни органи, защото смятам, че това е начинът да се оптимизира цялостният процес на контрол и да се направи икономия на публични ресурси,

защото ще се избягват концентрация и струпване на контролни органи в един обект за едни и същи неща. Ще се постигне взаимодействие и професионализъм при контактите с тези органи и, което е особено важно, да се създаде една база за обмен на методики и практики и взаимно признаване на резултатите от тези одити. Друг Друг основен момент, който бих извела, е: как би изглеждала структурата на Сметната палата, която е от компетенция на Колегията на Сметната палата? Моята визия в тази посока е, че принципите за разпределяне и определяне на одитните отделения ще бъдат базирани основно върху видовете одит.

компетенциите на отделните отделения, на базата на видовете одит със спецификата на одитираните обекти, ще бъде по-резултатен подход за определяне на структурата.

две по финансов одит на централни органи и общини; одит на съответствието на централни органи и общини; специфичните одити на БНБ, НЗОК, НОИ и така нататък, и политически партии; най-малко две отделения трябва да бъдат специализирани в одита на изпълнението, защото то е от особено значение, и специфичните одити на търговските дружества и на проектите, и на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз. Такава е моята визия за структурата, но, казвам, тя ще бъде предмет на доста сериозен анализ и след това ще бъде взето решение от Колегията как ще изглежда По отношение нивата на контрол смятам, че ще бъдат много добре разработени в Правилника за дейността на Сметната палата и основно в наръчника, който ще гарантира и отговорностите на всеки за извършените дейности. Това са изключително семпли части от моята визия за бъдещата дейност на Сметната палата.

добре обосновани и необходими за осъществяване на дейността на Сметната

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, искам да задам един въпрос към госпожа Руменова, чието изказване слушах много внимателно. Струва ми се, че се подминава един фундаментален акцент в дейността на Сметната палата с оглед на обстоятелството, че Публичният регистър за имущество на лица, които заемат висши държавни длъжности, в крайна сметка е основно структурно звено на тази отговорна държавна институция – Сметна палата. Имах възможност за известно време да участвам в състава на една временна анкетна комисия относно внезапното оттегляне на господин Христо Бисеров от всички заемани държавни и партийни постове и, за съжаление, за пореден път там установихме, че изглежда по отношение на смисъла от функционирането на този публичен регистър, който е към Сметната палата, има много неясноти и много необходимост от усъвършенстване и на нормативната база, вероятно и на структурата. С оглед на това са моите въпроси към госпожа Руменова – каква е нейната визия, тъй като мисля, че не чух нито дума по въпроса за дейността на Публичния регистър, по отношение на усъвършенстване дейността на Публичния регистър и като организация, и като структура, но разбира се, и с оглед на това необходими ли са някакви нормативни промени по отношение на това да се установи достоверността на обстоятелствата, които декларира всяко лице, което заема висша държавна длъжност? Благодаря предварително. Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков. Макар и под формата на изказване, беше въпрос към госпожа Руменова. Ако има още въпроси, нека да спестим процедурата. Заповядайте, уважаеми господин Ципов. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Руменова, първо, бих започнал с това да направя един кратък коментар, че днес сме изправени пред изключително важен избор на изключително важен орган. За съжаление обаче за втори път, след като преди около две седмици избрахме председател и членове на Комисията за защита на личните данни, не се възползвахме от възможността, предвидена в нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, да бъдат приети Процедурни правила за номиниране на кандидатури, за изслушване на кандидатите, включително възможност за задаване на въпроси от неправителствени и професионални организации. Все пак дейността на Сметната палата е изключително специфична и аз лично смятам, че именно по отношение на този избор трябваше да приложим едни такива процедурни правила за изслушване в Ресорната комисия на кандидатурите както за председател, така и за членове на тази комисия. Тук бих се обърнал с един апел: след като днес разглеждаме точка в дневния ред – избор на председател на Сметната палата, нека все пак номинациите за членове на Сметната палата да бъдат предхождани от приемането на едни такива Процедурни правила, за да се създаде възможност за изслушване на кандидатите за членове на Сметната палата в Ресорната бюджетна комисия. Нека да не продължаваме по тази линия на поведение, при която, за съжаление, въпреки че в момента има обсъждане в пленарната зала, а точката по дневния ред отново ще напомня „избор на председател на Сметната палата”, а не „изслушване на кандидата за председател на Сметната палата”. Нека все пак по тези кандидатури, които предстои да бъдат избрани като членове на Сметната палата, да бъдат изслушани съответните кандидати, да се чуе каква ще е тяхната конкретна визия. Нека не продължаваме с това поведение, което наблюдаваме последните няколко седмици. Изключително важно е, разбира се, също така да бъдат поканени представители на професионални организации, които да зададат свои въпроси към кандидатите за членове на Сметната палата. Отново ще повторя, имам сериозен апел, уважаеми дами и господа, след като бъде избран председателят на Сметната палата и направи своите предложения за членове на Сметната палата, техният избор да бъде предхождан от сериозна процедура за изслушване. Обръщам се и към господин Цонев. Надявам се да се вслуша в препоръката, която давам. В заключение на изказването искам да задам няколко въпроса към госпожа Руменова. Първият въпрос, госпожо Руменова, който искам да Ви задам, е как смятате да организирате работата на Сметната палата, така че да стане ясно по какъв начин гласува всеки един от членовете на Сметната палата при вземането на съответното решение и каква отговорност носи той при вземането на това съответно решение. Наблюдавахме едни практики назад във времето, където с месеци определени членове на Сметната палата не ходеха на работа, не участваха в гласуването

Нека да разберем по какъв начин ще управлява госпожа Руменова Сметната палата и по какъв начин ще създаде организация за работата на Сметната палата, за да не наблюдаваме отново такива явления. Другият въпрос, който искам да задам към госпожа Руменова, е свързан с това по какъв начин ще се осъществява взаимодействието с Агенцията за държавната финансова инспекция по отношение на проверките преди издаване на наказателни постановления? Благодаря Ви. Надявам се госпожа Руменова да отговори на моите въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ципов. Под формата на изказване господин Ципов зададе и два въпроса.

Благодаря, госпожо заместник-председател. Нямах намерение да задавам въпроси към госпожа Руменова, само че нейното експозе породи у мен един вид безпокойство, защото знаем, че тя е част от експертите, които разработваха предложения и вече гласуван нов Закон за Сметната палата. В същото време от експозето и тук преди малко пред нас забелязвам един вид противоречия между заявените принципи в закона и нейните приоритети. Ще акцентирам на две такива разминавания според мен. Моля да бъде отговорено, тъй като Вие на първо място посочихте, че Ваш приоритет ще бъде одитът на изпълнение. Какво се случва с финансовите одити? С ограничения финансов ресурс, с който разполага Сметната палата? Това означава ли, че на практика

правомощията на Сметната палата по отношение на одити на малките общини, ще успеете да се справите с това? Вторият ми въпрос е относно относно така наречената „икономия на публичен ресурс след взаимодействие с останалите органи”. Какво имам предвид? Наказателните постановления според приетия вече Закон за Сметната палата ще бъдат на практика изпращани като проекти и издавани от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Въпросът ми е как ще се установи как един орган ще издава наказателно постановление, при условие че пряко нито е работил в конкретната област, нито има отношение към конкретния одит? На практика той ще стане един пощальон, който в крайна сметка ще парафира и ще си сложи подписа може би. Не съм юрист, но моля да ми отговорите Вие като юрист това на практика не противоречи ли на принципа на пряко и непосредствено установяване на факти в административното производство? Доста сериозен въпрос е и действително моля да ми бъде отговорено. На последно място, за да не губя повече време, сериозно безпокойство у мен и моите колеги даде публично изявената от Вас заявка – нещо, в което ние се съмнявахме дълго време, по отношение на промяна в програмата на Сметната палата. Какво означава това? Че програмата, която е приета от Народното събрание, програма, която Вашите колеги вече са одобрили и по която работят, ще бъде променена, така че услужливо да бъдат проверявани неудобни Вам кметове, неудобни Вам представители на различни институции, за да може по-лесно да бъдат отстранявани? Това е въпрос, на който също много държа да получа отговор. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Натрупаха се доста въпроси към госпожа Руменова. Колеги, само да поясня, че след като бъдат зададени всички въпроси, госпожа Руменова ще отговори, ще има гласуване на нейната кандидатура и тогава ще дам обичайната парламентарна почивка. Заповядайте, госпожо Василева. Мисля, че въпросите вече стават за един конспект за сериозен изпит. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Руменова! Въпросите, които искам да отправя към Вас, касаят одити, провеждани във връзка с провеждането на обществени поръчки и изпълняване на проекти от бенефициенти по оперативните програми, ползващи европейските средства. на различни форуми, че контролните органи, които упражняват контрол върху възложителите, цитирам само няколко от тях – Агенция за обществените поръчки, АДФИ, Сметна палата и Изпълнителна агенция ОСЕС, нерядко дублират своите проверки. Не само това, случва се така, че различните контролни органи излизат с различни позиции и становища по конкретни казуси. Цитирам само някои от тях – спирането на строителните дейности с Акт 10 – е ли това нарушение на договора, или не е, и съответно така широко дискутираният казус, свързан със смесването на критериите. Как Вие ще осъществявате взаимодействие с тези контролни органи и как ще постигнете единомислие, единодействие и единна позиция от гледна точка на ангажиментите на държавата ни по изпълнение на европейски програми? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е как ще си взаимодействате с вропейската Сметна палата, с която е необходимо да се осъществява непрекъснат контрол и съответно да се предоставя информация, изисквана от този орган от страна на българската Сметна палата, когато европейската Сметна палата провежда одити в България? Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Василева. Колеги, дотук въпроси, даже и по няколко, са задали четирима народни представители – Вучков, Ципов, Йорданова, Василева. Има ли други, които искат да питат нещо госпожа Руменова?

Колеги, след отговора на госпожа Руменова ще има гласуване. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще отговоря на въпросите по реда на задаването. Споделям мнението на господин Вучков по отношение на регистъра, а и не само на регистъра, а по отношение на дейността по Закона за политическите партии, също така и по Изборния кодекс, където има твърде много разпоредби, които лично аз като юрист смятам, че могат да дадат друг вид на Сметната палата. Ако са възложени и останат тези функции, трябва да бъде специфициран инструментариум, с който може да бъде извършвана тази дейност по нормативните актове, за които казах. които казах. Искам да отбележа, че когато се конституира Сметната палата, ще се направи задълбочен анализ именно на работата по тези три нормативни акта и Народното събрание ще получи един задълбочен анализ, въз основа на който да може да вземе решение, ако ако се налагат законодателни промени. Както знаете, Сметната палата няма право на законодателна инициатива. С това, мисля, че отговорих в общи линии на Вашия въпрос. На въпросите на господин Ципов. Искам да спомена, че в предишния колегиален модел на Сметната палата, а и в този, решенията по отношение на одитните доклади и всички решения, които засягат дейността на Сметната палата, както е посочено и регламентирано в закона, се вземат с определено мнозинство, което е точно изписано по всеки въпрос – какъв кворум е необходим за вземане на това решение, водят се стенографски и аудиозаписи, както по времето, когато аз бях член на Сметната палата в по-предишния й състав. По всяко време, всеки желаещ, по реда на достъпа до информация или за някои по-специфични за някои по-специфични обекти на одит, когато не може да бъде огласено на страницата на Палатата, винаги може да бъде установено кой от членовете какво е гласувал, как е гласувал и какво мнение е имал по предложения доклад или по разглеждания въпрос. Не съм била свидетел, а и не допускам, което може да бъде доказано с преглед на стенограмите, подобен тип съглашателство: „Аз ще гласувам за теб, ти за мен”. Възможно е да е имало такива неща, но процедурата, която сега е разписана в закона, дава достатъчно гаранции за яснота, прозрачност и точност при вземането на решения. Освен това отговорностите на ръководителите на отделения са дефинирани в закона, така че в това отношение, смятам, че е

мой приоритет не са одитите на изпълнението. Ненапразно започнах с примера с финансовите одити на централните органи, органите на общините и някъде в края на изложението казах, че най-малко две отделения ще бъдат специализирани в одитите на изпълнение, които са неглижирани до този момент, което е видно от отчетите на досега действащата Сметна палата. Финансовите одити са основен приоритет – били са и ще бъдат. По отношение на бюджета за извършване на дейността. Когато колегията беше от 11 души, общините с бюджет до 10 млн. лв. бяха включени в нейната компетентност, така че разчетите по този бюджет не мисля, че ще бъдат различни от по-предишните и не мисля, че ще бъдат проблем. По отношение на икономиите на публичните ресурси. Казах, че приоритет в моята дейност ще бъде бъде осъществяването на една съвместна дейност с одитни и с други органи, които имат одитни и контролни функции. Това е предмет на бъдеща дейност, защото считам, че когато всички контролни органи си взаимодействат и създават единна методика на проверки, единен подход, единна оценка на рисковете в основните елементи, това дава основание за част от отговора на следващия въпрос: дали доказателствата, събрани от един контролен орган, ще бъдат основание за издаване на наказателно постановление? Към този момент отговор на този въпрос няма, но ние ще се стремим в анализа, който ще направим в опитите за взаимодействие, той да намери ако не цялостно, то поне частично решение за рационализиране на процеса и за избягване на повтарящи, дублиращи се действия от страна на контролни органи по отношение на един контролиран или одитиран обект.

Когато бъде конструирана колегията, този въпрос ще бъде основно проучен – как са работили и какво е пропуснато, за да може да бъде направено отделението, което ще се занимава с това нещо, и в максимална степен

институции като ИНТОСАЙ и други, в Сметната палата има създадена добра и отлична база за работа, установени са принципите на взаимодействие, въпросите,

Нали това всъщност е целта? Задаваме въпроси, за да получим отговори, но това не се случи.

по избор на председател на Сметната палата, е пародия на това, което Вие декларирахте за публичност. Създадохте Комисия за гражданско общество, която Вие водите. Да си бяхте направили поне проформа труда да изслушате кандидата за председател на Сметната палата, госпожо Манолова.

обещанията, заклинанията от тази трибуна – Ваши и на Вашите ръководители, за катарзиса. Разбирам, Вие се страхувате, госпожо Манолова, да чуете нашите изказвания, Вие искате да запушите устата на опозицията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, изказвайте се! Дала съм Ви думата, говорете по същество. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: По същество говоря, че това е един

да получават отговори? Това е съществото, госпожо Манолова. Жалко! Всъщност Вие много добре го разбирате, но излъгахте миналата година хората, че ще провеждате прозрачни процедури.

Уважаеми господин Цонев, тъй като не представихте проекта за решение, ще го прочета от парламентарната трибуна: „РЕШЕНИЕ за избор на председател на Сметната палата на Република Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 5, във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Сметната палата РЕШИ: Избира Лидия Петкова Руменова за председател на Сметната палата на Република България.” Моля, колеги, гласуваме проекта за решение. (Народният представител

против и въздържали се няма. Госпожа Лидия Руменова е избрана за председател на Сметната палата на Република България. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.) Уважаема госпожо Руменова, заповядайте да положите клетва

да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!”

Уважаеми колеги, 30 минути почивка. Пленарното заседание ще продължи